47-202-02-8, внесен от Министерския съвет на 31 март 2022 г. На заседание, проведено на 7 април 2022 г., Комисията по отбрана разгледа посочения законопроект. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на отбраната господин Драгомир Заков. Международният договор (LOA) „Радио-комуникационно оборудване“ e подписан от българска страна на 28 февруари 2022 г. въз основа на Решение № 80 на Министерския съвет от 2022 г. при условията на последваща ратификация от Народното събрание на Република България. За българската страна Договорът ще влезе в сила от деня на уведомяване на САЩ за изпълнението на българските процедури по влизането му в сила. Договор (LOA) BU-B-UCH е свързан с изпълнението на три от проектите за модернизация на Българската армия, както следва: Проект „Модернизация на Т-72 за нуждите на танковите формирования на Сухопътни войски“; - Проект „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от силите за специални операции“; Проект „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав на морска тактическа група за специални операции“. Във връзка с реализацията на тези проекти Министерството на отбраната трябва да осигури доставка на радио-комуникационно оборудване с вграден криптомодул за обмен на класифицирана информация с ниво на класификация NATO SECRET от типа „Type 1“. Без доставката на това оборудване проектите за модернизация няма да се реализират спрямо заложените параметри, в резултат на което Българската армия няма да придобие необходимите способности. Съгласно регламентиращите документи на правителството на САЩ тези радиостанции представляват класифицирано оборудване и могат да се придобият само по Програмата FMS (Foreign Military Sales) на САЩ. Договорите по Програмата FMS по своята същност представляват международни публични договори от типа Правителство – Правителство. предвижда придобиване на радио-комуникационно оборудване за модернизация на танкове Т-72 от състава на Сухопътните войски, за бронираните и командно-щабни автомобили на СКСО и автомобилите на Морския специален

Дължимата по Договора сума трябва да бъде заплатена съгласно посочения в него финансов план: заплащане на начален аванс след влизането в сила на същия за Република България и редовни тримесечни вноски. Общата сума по Договора трябва да бъде заплатена преди приключване на основните доставки по него. Плащането по Договора ще се извърши след приключване на нашите национални процедури по влизане в сила на Договора съгласно правилата на Програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ с банков превод по посочения в Договора график. С последваща кореспонденция между Министерството на отбраната и американската страна ще бъдат уточнени необходимите допълнителни банкови реквизити за извършване на плащането. От членовете на Комисията по отбрана участие в обсъждането взеха председателят Атанас Зафиров и заместник-председателите Благовест Белев, Христо Гаджев и Александър Александров. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 16 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, аз отново ще обърна внимание на нещо, което днес цял ден се опитваме да Ви кажем, но като че ли от мнозинството не успявате да го разберете. Трябваше и украинският външен министър преди малко да изрази своето разочарование от посещението си в България, та дано барем сега чуете. Не съм убеден обаче, че това ще се случи, но ние сме длъжни, за пореден път днес да призовем ръководството на Народното събрание да включи в дневния ред за разглеждане трите проекторешения, които вчера разглеждахме в Комисията по външна политика. Хвалбите на правителството, че украинският външен министър е дошъл тук, за да похвали България за нещата, които прави българското правителство, се оказаха лъжа.

Вчерашният проект за решение, който предложиха управляващите в Комисията, на практика е куфар без дръжка, безполезен предмет, негоден дори да служи за параван, че правителството е свършило нещо по отношение на конфликта с Украйна. Затова дайте, колеги, и още веднъж призовавам ръководството на Народното събрание, включете точката в дневния ред с трите проекторешения, така че в залата да обсъдим и тук в залата да вземем в крайна сметка решение и да измием срама,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като от сутринта на няколко пъти се приканва за определено гласуване, въпросът е исторически (шум и реплики) – за включване в дневния ред, разглеждане и гласуване. Този въпрос е от изключително важно значение и може би едно от най-важните гласувания и дискусии, които ще се провеждат в Народното събрание. Затова е необходимо всяка една парламентарна група, всеки един народен представител да се запознае по възможно най детайлния начин какво е било обсъждано вчера на Комисия и едва тогава да влезе този въпрос в Народното събрание. Не считам, че по този начин трябва да се обсъжда тази тема. Освен това,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по Програмата за работата на Народното събрание за тази седмица. Както знаете, колеги, точка осем е е предложение на Десислава Атанасова и група народни представители, а именно Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 милиард долара с Gemcorp

дали българската енергетика е дадена на ишлеме или на концесия за 1 милиард долара на чуждестранна компания, за която излязоха и доста интересни медийни журналистически разследвания, че има замесено пране на пари на руски олигарси в нея. Затова предложението ми е, господин Председател, да удължим работата на Народното събрание до разглеждането и гласуването по точката, която изчетох. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли обратно становище, колеги? За обратно становище или друга процедура, господин Божанков? Заповядайте за процедура. Моята процедура е дали обратно становище ще го приемете… Господин Иванов направи една процедура – много странна. Защото той казва българската енергетика, дадена на концесия. Тук става въпрос за някакво намерение (шум и реплики), не става въпрос за договори – за нищо.

Господин Божанков! Колеги, моля Ви да запазим добрия тон. Други процедури? Заповядайте, господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тук беше направено едно съвсем конкретно предложение, каквото се прави почти всеки ден, за определени точки. Каквото е било правено и от колегите и от БСП – да се гледа гледа всяка точка, включително и последната, с удължаване на времето. След това, разбира се, това ще бъде подложено на гласуване. Аз не мога да разбера този прокорупционен патос на господин Божанков откъде дойде, защото аз знам, че той от години се бори срещу корупцията и изведнъж днес има някакъв обрат в него – се е случил.

Колеги, има ли други процедури? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов работата на Народното събрание днес да продължи до приключване на точка осма от дневния ред. Гласували

Благодаря Ви. Господин Председател. Уважаеми колеги! Очевидно сме в последните два часа на втората сесия на Четиридесет Сесия, която премина под знака на успехите на Вашата четворна коалиция. Щастливи, вероятно, че коалицията Ви е стабилна и управлява прекрасно. Не само не гласувахте за разглеждане на важни точки в днешния дневен ред, но и си гласувахте 10-дневна великденска ваканция. Срамно упражнение. Имайки предвид че много от въпросите от дневния ред на българското общество очевидно ще изчакат да си починете. Да припомням ли, че все още няма мерки за борба с кризата, за борба с кризите, за борба с инфлацията, за борба с цените. Няма дори идеи в управляващото мнозинство. Вие, уважаеми, през тази сесия се занимавахте единствено с кадруване и партийно обладаване на цели сектори и сфери на влияние. Сигурно и Вие ще направите кратка ретроспекция какво свършихте, но нека да Ви улесня. В началото противоконституционно избрахте председател на КЕВР и това беше обусловено с едно от законодателните Ви промени, малко на брой в тази пленарна сесия. Изчегъртахте „Булгаргаз“, декапитализирахте българските енергийни дружества, вдигнахте цената на газта. Все още нямате идея какво ще правите с цената на тока – нито за бизнеса, нито за бита. А просто анализирахте, анализирахте, анализирахте. Анализи за българската енергетика. Толкова много анализи, че накрая подписахте Меморандум за 1 милиард долара с офшорка. Меморандум, който беше наречен „паметна бележка“, „писмо за намерение“ и всякакви други определения. Меморандум, за който намесихте Американското посолство, намесихте Британското посолство. Те Ви нарекоха „лъжци“, конкретно Вашият финансов министър и вицепремиер, и Меморандум, за който ние от ГЕРБ-СДС вече повече от месец настояваме да бъде създадена временна комисия и да стане ясно чии интереси и чии капитали стоят зад двете корпорации, на които давате българската енергетика. Какво друго направихте?! Закривахте институции, чегъртахте дори кадри на любимото Ви служебно правителство, сривахте държавността и българските институции. Всеки ден приемахте противоконституционни решения. Зачеркнахте българската Конституция, закони, правилници. Какво направихте ли?! Изхарчихте 9 милиарда за девет дни. България през Вашето прекрасно управление през тази седмица достигна финансово дъно. Всеки понеделник теглихте дългове – външни, вътрешни. Вече всъщност и международните финансови пазари не Ви отразяват. Дали го забелязвате, не знам. Какво друго направихте?! Арестувахте лидера на опозицията. Незаконен арест. Арест, който доведе

Открихте антикорупционната търсачка Google, но не избрахте гуверньор на БНБ. Не застанахте на страната на Украйна, защото имате дебели червени линии вътре в управляващото мнозинство, които най-големият мъж в управляващата коалиция не дава да пристъпите, уважаеми колеги. Не стоите и през тази седмица зад интересите на българските граждани и това е видно. За сметка на това обаче стоите вече на дистанция от ГЕРБ, вече не сте първа политическа сила, въпреки че само преди дни станахте партия. Какво друго направихте? Обогатихте българската политическа лексика с редица неологизми, което накара българското общество да се чуди какво разбира министър-председателят и от какво разбира, след като дори не говори добре български език. За изминалите четири месеца, повече от 100 дни или просто последната сесия от работата на това Събрание, която днес закривате триумфално с елементарни законодателни решения, ние разбрахме против какво сте Вие, управляваща коалиция. Вие последователно бяхте против финансовата стабилност, против прокуратурата и българските институции, против опозицията, против парламентаризма, против Конституцията. Само не разбрахме за какво сте за, какъв е дневният Ви ред, каква е управленската Ви програма и докога ще се гаврите с българското общество. На всички Вас в тези светли дни пожелавам да мислите, да се смирите…

Промяната): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене към Вас, господин Председател. Моля Ви, когато от тази трибуна се изричат неистини, по някакъв начин да обръщате внимание на това. И ето, мога да кажа няколко неистини. Доста неистини чухме за тази втора парламентарна сесия.

Колеги, моля Ви се, поне малко търпение, защото господин Митев започна изказване преди малко по същество – каза: дайте ми възможност, за да се аргументирам. Това се опитвам да обясня, господин Иванов, нека да чуем каква е същината на процедурата. Давам възможност няколко изречения и след това отнех думата на колегата Митев. Други процедури има ли, колеги? Не виждам. За изказване по точката от дневния ред – Христо Гаджев. Господин Гаджев, имате думата. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Първо, господин Председател, ще Ви подкрепя с взетото решение преди малко, защото наистина когато се говорят небивалици от тази трибуна, трябва да се отнема думата, дори и на колеги от Вашата парламентарна група. Вземам думата по ратификацията, която ни е предложена днес за разглеждане. Става въпрос за радиокомуникационно оборудване за нуждите на Българската армия. В крайна сметка Народното събрание днес все пак намери време да разглежда военни въпроси и теми за военни доставки, разбира се, грешните, а не тези, които трябваше да гледаме днес, но това ще бъде на Вашата съвест. Може би тях ще ги оставите за след ваканцията и след 9 май – тогава ще е много актуално.

По този начин това не означава нищо ново, което правителството предлага в сферата на отбраната, а напротив, довършва вече започнатото, в което няма нищо лошо, разбира се. Става въпрос за завършване на модернизацията на Т-72, за комуникационни устройства за повишаване на мобилността и защитата на личния състав на Силите за специални операции, за оборудването на техните мобилни джипове в случая, които бяха закупени през 2020 г., и за повишаване на мобилността и защитата на личния състав на морска тактическа група на Специалните операции, което е хубаво – ние да бъдем в крайна сметка съвместими с нашите съюзници. За съжаление, само че това не е дневният ред на обществото днес, защото тази ратификация седи на нашето внимание вече сигурно около един месец. И вместо да говорим за това, което беше повдигнато многократно от колегите и от управляващите, между другото – темата за решение за Украйна, Вие решихте да се скриете. И между другото, тук, съжалявам, че господин Гюров не е в залата, защото преди малко той каза, че може да се разчита изцяло за подкрепа на Украйна от неговата парламентарна група. Надявам се поне да си да си стегне председателите на комисии. Миналата седмица един от техните председатели цяла седмица блокира работата на Събранието, защото не можеше да подпише един документ, днес се получава... ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ По самия законопроект. Между другото, е интересно да се види вътре самият начин на плащане – той е разсрочен. Много хора твърдяха, че няма възможност за разсрочено плащане по такива сделки – ето, че 2019 г., когато започнахме работа по FMS и по различните процедури за закупуване на въоръжение от Съединените щати, вече е възможно разсроченото плащане. Надявам се правителството да го използва и за следващите процедури, които предстоят. Така че един мит, че не е възможно разсроченото плащане – самото правителство в момента го доказва, тъй като то е разсрочено в рамките на три години,

Също така си спомням за изказването на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев, че той никога няма да подпише документ, който да купува въоръжение на хартия. В момента, уважаеми дами и господа, на нас ни е предложен точно такъв документ, подписан от министъра на финансите! Защото може би вече е разбрал, че въоръжението никой не го държи на склад – било то и техниката, и техническата помощ, така да се каже, която закупуваме. Никой не я държи на склад, тя се произвежда при вече сключен договор. Надявам се да си е взел поука и по този начин повече да не заблуждава и себе си, и българското общество, защото в този случай би излязло, че реално е престъпил собствените си обещания. Колкото до различните механизми, които са предвидени и в самия договор, отново тук са същите правила, които бяха заложени и в сделката за за самолетите, която беше коментирана наскоро в Народното събрание – същите условия. Тоест реално правителството сега казва, че тези условия са напълно адекватни и са идентични с тези от 2019 г. Тоест всичко, което беше говорено преди това, е голяма глупост. Искам да обърна внимание, че решението на Министерския съвет е взето с консенсус. Сега да Ви напомня какво означава „консенсус“, защото тази дума малко се бърка от народните представители и въобще от обществото – как се използва. Консенсус означава, дори и да не си съгласен с дадено решение, да не изкажеш своето несъгласие и решението да мине с единодушие – това е консенсус. Единодушието е вече, когато всички гласуват „за“. Така че очевидно всички коалиционни партньори в това правителство са били за въпросното споразумение и условията в него – нещо, което не може да се отрече. Стенограмите на Министерския съвет говорят. Надявам се все пак залата да подкрепи подобното решение. Сега трябва да отбележа, че то беше започнато с една комуникационна грешка, която стана характерна за този Министерски съвет. Когато първоначално беше обявено, че самото решение струва 77 милиона – то всъщност е 36 милиона; че става въпрос за започване на нова модернизация – всъщност е за довършване на вече започната. Малко не бил шведски, а съветски филм, както се казва в стария виц. Надявам се, вече поне колегите от Министерския съвет да започват да си четат документите, за да не се стига до такива неловки ситуации – когато министър Янев беше все още министър, а Министерството на отбраната трябваше да пуска нарочно прессъобщение, с което да опровергава прессъобщението на Министерския съвет. Това беше конкретно по тази ратификация, затова говоря по темата. темата. Поне самото правителство да не създава фалшиви новини ще бъде едно добро начало. Нещо, което за момента, за последните четири месеца не виждаме. В крайна сметка самото решение ще доведе до създаване на способности на Българската армия, затова ние ще го подкрепим. Надявам се и управляващите, които са го внесли, също да го подкрепят без излишна допълнителна демагогия. В крайна сметка да отбележим, че това показва задълбочаване на сътрудничеството между България и Съединените щати – нещо, което е наследено от правителството на ГЕРБ. Сега остава да видим дали Вие ще може да го развиете. Благодаря.

уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Гаджев, една много кратка реплика. Естествено, че е необходимо това въоръжение на страната ни, по-скоро тези комуникации, които трябва да бъдат сложени в различните видове въоръжени сили, но разликата в цената е много голяма. Говорим за малко над 17 милиона, когато говорим за този договор, и за 1 милиард 256 милиона, когато говорим за самолетите. Затова Ви моля да бъдем коректни, когато се изнасят подобни данни от трибуната на Народното събрание. Защото внушението, което искахте да направите, е доста странно на фона,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гуцанов, забавлявам се понякога на опитите Ви да създадете излишна или по-скоро балонна информация, тъй като – да, сумите са различни на двата договора, но условията са едни и същи! Аз казах: условията са едни и същи, абсолютно идентични са условията по сделката 2019 г., която коментирате, и сделката, която е сега, и двете предложени за ратификация. Ако отворите условията, те са стандартни и са едни и същи сега

абсолютно същото. Както и когато поръчате самолет, независимо от кой доставчик – дали ще е американски, френски, шведски, руски или бразилски, или който и да искате, също тепърва ще почне да ги произвежда. Защото, пак казвам, няма няма държава на света, която да държи на склад въоръжение и да чака някой да го купи. Това не Ви е супермаркетът в квартала или кварталният магазин. Затова няма как да приема Вашия опит Вашия опит за дезинформация, тъй като различни са сумите, да, но условията са едни и същи. Единственото различно е времето – едното е 2019-а, другото е 2022 г. Очевидно правителството се е съгласило на същите условия, които, между другото, Вие критикувахте – имам предвид Вашата парламентарна група. Сега Вашата парламентарна група, по-скоро Вашето правителство е одобрило идентични условия! Така че поне се засрамете.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

Защото преди всичко става дума за една високотехнологична продукция, комуникационна система, така необходима за нашите въоръжени сили и за повишаване на способностите, и немалко на брой такива радиостанции, направо да кажа, изделия. Основното във всичко това е така наречената система C4I – комуникационна система, интегрирана, военнокомуникационна система, която включва взаимодействията на формированията и командването на терена, на местността, което е особено важно и води до детайлно познаване на бойните действия. Значи, само един такъв елемент, Вие знаете, че не само сушата, морето и въздухът като поле за действие на флота, сухопътните войски и на военновъздушните сили, а в последните години киберпространството и космосът се превръщат вече в поле за поле за водене на бойните действия. Тази система Command Control Communications Computers Intelligence означава у нас, че всичките танкове, броят, който имаме на въоръжение в Българската армия, командно-щабните машини на съвместното командване на силите и тези нови, които почти вече са завършени в Самоков машини на специалните сили, ще бъдат снабдени с тези радиостанции. И всичко това е елемент от системата за командване и управление. Само искам да отбележа това, че военните действия в Украйна, войната показа изключителната необходимост точно от това – онлайн опознавателна картина на бойното поле, и ако има различни коментари по отношение на едните и другите сили в Украйна, ние трябва да го имаме предвид. И пак да посоча, че тези тези комуникационни средства са изключително важни. Само да отбележа, че преди около шест месеца Българската армия и въоръжените сили бяха снабдени с шест мобилни комуникационно-информационни системи на дигитална основа, с онлайн предаване към стационарната комуникационна система на държавата към всички опорни пунктове. Какво означава това? Означава, че ако ние ратифицираме и придобием впоследствие тези системи, от отделната единица на бойното поле всичката тази информация може да бъде предавана по Системата за командване и управление на тези, които управляват войската, включително чрез използване на опорната система на стационарната комуникационна система. Мисля,

Господин Председател, благодаря. Госпожи и господа народни представители! В изказванията преди мен колегите засегнаха, по разбираеми причини може би, дневния ред на българското общество. Разбира се, дневният ред е съвсем различен от този дневен ред, който ние разглеждаме в Народното събрание, но това е разбираемо, ние сме български политици и се занимаваме със законодателство. А дневният ред на хората изцяло зависи от инфлацията, бедността, ниската покупателна способност, но това е тема за друг разговор, която скоро ще Ви бъде поднесена, уважаеми колеги. По точката във връзка с ратификация на писмо за оферта и приемане на радио-комуникационно оборудване за Българската армия, февруари месец Министерският съвет, колеги, взима решение и упълномощава министъра на отбраната да подпише международен договор с правителството на САЩ за придобиване на тази радио-комуникационна техника, или така нареченото оборудване за сухопътните войски, съвместното командване на специалните операции и военноморските сили. Доставката на това оборудване е свързана с изпълнение на три проекта – мисля, че някой колега го спомена, като цяло за модернизация на Българската армия, свързана с модернизация на Т-72 – танковете, за нуждите на танковите формирования, повишаване на мобилността и защита на личния състав от силите на специалните операции, и разбира се, повишаване на мобилността и защитата на личния състав на морската тактическа група за специални операции. И разбира се, след ратификацията на този договор от Народното събрание ще влезе в сила изпълнението му и ще се сключи договор съответно с американската страна за производство и доставка на това оборудване със съответната американска компания. Редно е да отбележа, че тези средства, които са заделени за това оборудване, които ще бъдат интегрирани така или иначе в Българската армия, като цяло нямат някакви финансови последици за вече действащите договори за модернизация на сухопътните, военноморските или военновъздушните сили. Но какво е важно, уважаеми госпожи и господа народни представители? В основата на разбирането за едно оптимално решаване на кризи, защото България се намира в кризи, днешната модерност е постигането на една информационна ефективност, като модерните комуникации са в състояние да осъществяват своята дейност само и единствено при наличие на ефективни комуникационни канали, а оборудването дава възможност именно за това нещо. Липсата на такъв комуникационен канал означава, че всъщност липсват както среда, така и условия за осъществяване на даден вид комуникация, независимо каква е тя. По своята същност тази комуникационна инфраструктура представлява и е на практика материализиране на комуникационна стратегия и тактика. В този смисъл тези комуникационни канали, канали, както от гледна точка на съвремието и модерността, разбира се, представляват елемент от комуникационната политика, която е много важна специално за Българската армия. Тяхното основно предназначение е да гарантират и материализират комуникационните отношения и намерения на субектите, които ги експлоатират. Това е, за да поясня за какво е необходима тази комуникационна техника и оборудване. Нещо много важно, освен всичко друго, тези канали изграждат и доверието между субектите. В днешните условия, в които живеем, в условия на кризи, всякакви, важното е тези субекти наистина да имат доверие помежду си като елемент от структурата на тези комуникационни канали. И доверието не трябва да се разглежда само по принцип, а то е базирано на конкретни и материални комуникационни основи. Преди да завърша, колеги, България имаше, дебело подчертавам, имаше много добра, изградена комуникационна среда, сателитна система в миналото, система за комуникация, която която беше съвременна за своето време, разбира се, но тя беше ликвидирана. И на тази основа, доколкото си спомням, беше изградена „Мобилтел“. Основен критерий, може би най-важният критерий за комуникация, както споменах, в съвременното общество – XXI век, в който живеем, е надеждната, сигурна, модерна за XXI век, характерна класифицирана комуникация. И тъй като става дума за отбранителните способности на Българската армия, тя трябва да бъде надеждна и сигурна класифицирана комуникационна техника, характерна така или иначе за НАТО. В тази връзка парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи тази ратификация и се надявам, както беше в Комисията по отбрана, да имаме единодействие в тази посока. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Ибрямов. Реплики има ли? Няма. Други изказвания? Закривам дискусията.

Колеги, моля да заемете местата си,

предлагам на второ гласуване: „ЗАКОН за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване Член 1. Ратифицира писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване. Подписано на 8 декември 2021 г. в европейското командване на САЩ в Европа и на 28 февруари 2022 г. в София – Република България. Член 2. Договорът по чл. 2 да не се обнародва в „Държавен вестник“. Заключителна разпоредба Параграф единствен.

Няма. Прекратявам дискусията. Поставям на второ гласуване

Постъпил е Доклад от Комисията по енергетика. Господин Рибарски, Вие ли ще представите Доклада – заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 47-254-01-27, внесен на 11 март 2022 г. от Владимир Табутов и група народни представители На свое редовно заседание, проведено на 16 март 2022 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 47-254-01-27, внесен на 11 март 2022 г. от Владимир Табутов и група народни представители. На заседанието присъства от Министерството на енергетиката господин Пламен Данаилов – заместник-министър. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Владимир Табутов. Законопроектът предвижда създаване на възможност за въвеждане на уведомителен режим за случаите, в които се предвижда изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. Целта е ускоряване на процеса за изграждане на такива обекти, които биха облекчили стопанските потребители в процеса по диверсификация на енергийното си снабдяване. Промените в чл. 24 и чл. 26 от Закона за енергията от възобновяеми източници гарантират, че производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление поемат отговорността произведената енергия да не бъде връщана към електроразпределителната мрежа, с което се спестява необходимостта от осъществяване на процедурата по проучване на условията за присъединяване. В Преходните и заключителните разпоредби се правят промени в Закона за устройство на територията, които предвиждат възможност за оптимизиране на сроковете за устройствено планиране и инвестиционно проектиране в строителството, с фокус върху проектирането и изграждането на възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. Промените целят спестяването на административни процедури за инвестиционни намерения за ВЕИ централи за собствено потребление. Създава се процедура по електронно съгласуване на проектите на подробните устройствени планове и инвестиционните проекти с компетентните администрации. Електронно съгласуване е предвидено и за инвестиционните проекти. Изменението ще съкрати значително сроковете за съгласуването на проектите в хода на инвестиционното планиране и ще позволи по-бързото им изграждане. Предвижда се и изменение в чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ за изготвяне от страна на общините на изчерпателен списък на администрациите, с които ще се съгласува подробния устройствен план. Законопроектът отстранява съществуващи противоречия в процедурите по устройствено планиране с цел яснота и единност на законодателството, а именно определяне на Общинския съвет като орган, компетентен да допуска и одобрява изменение на общ устройствен план. Създава възможност за допускане на процедура по одобрение на нов подробен устройствен план под условие за влизане в сила на изменение на общ устройствен план, ако е налице противоречие между тях. Народният представител Владимир Табутов декларира частен интерес на основание чл. 144 от ПОДНС. В хода на дискусията народните представители Искра Михайлова, Фатме Рамадан, Владислав Панев и Тихомир Тенев изразиха принципната си подкрепа за предложените промени. Въпроси бяха зададени от народния представител Теменужка Петкова, Александър Ненков и Росица Кирова. Мнение в подкрепа на Законопроекта изразиха и народните представители Васил Стефанов, Иван Манев, Венко Сабрутев и Емил Георгиев. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 9 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници,

енергията от възобновяеми източници, № 47-254-01-27, внесен от Владимир Табутов и група народни представители На редовно заседание, проведено на 5 април 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 47-254-01-27, внесен от Владимир Табутов и група народни представители на 11 март 2022 г. В заседанието на Комисията взе участие господин Стефан Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Радослав Рибарски. Той подчерта, че с внесения законопроект се предвижда въвеждане на уведомителен режим в случаите, в които се предвижда изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. По този начин ще се даде възможност за ускоряване на процеса за изграждане на такива обекти. С промените се предвижда производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление да поемат отговорността произведената произведената енергия да не бъде връщана към електроразпределителната мрежа, с което се спестява необходимостта от осъществяване на процедурата по проучване на условията за присъединяване. В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са предложени промени в Закона за устройство на територията, които предвиждат възможност за оптимизиране на сроковете за устройствено планиране и инвестиционно проектиране в строителството, свързани с проектирането и изграждането на възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. С промените се предлага процедура по електронно съгласуване на проектите на подробните устройствени планове и инвестиционните проекти с компетентните администрации. Това ще съкрати сроковете за съгласуването на проектите и ще позволи по бързото им изграждане. Предвижда се общините да изготвят изчерпателен списък на администрациите, с които ще се съгласува подробният устройствен план. С предложените промени се създава възможност за допускане на процедура по одобрение на нов подробен устройствен план, под условие за влизане в сила на изменение на общ устройствен план, ако е налице противоречие между тях. В Комисията са получени становища от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Националното сдружение на общините в Република България. В становището на Националното сдружение на общините са направени бележки и предложения по отделните разпоредби, като е изразено несъгласие с някои от предложените промени в Закона за устройство на територията. Становището на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе представено от господин Стефан Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Той обърна внимание, че в становището на Министерството са посочени някои бележки и предложения по Законопроекта и между двете гласувания е необходимо да се отчетат представените становища от различните институции и да се прецизират предложените разпоредби. Народните представители Младен Шишков и Николай Нанков обявиха, че няма да подкрепят Законопроекта. Според господин Шишков се правят недопустими промени в режима за общите устройствени планове, а ако се приемат бележките от отделните становища на министерствата и на другите организации, то от Законопроекта няма да остане нищо. Господин Нанков сподели, че в Законопроекта не е направено разграничение на хипотезите за битови потребители и за производствени нужди. Според него от становището на Министерството на регионалното развитие и благоустройството става ясно, че то не подкрепя промените, предложени в Закона за устройство на територията, а предложението е и в противоречие с Директивата. Председателят на Комисията господин Настимир Ананиев заяви, че независимо от бележките в отделните становища спорните моменти биха могли да се изчистят между двете гласувания и да се постигне целта на предложения законопроект. Народните представители Елена Гунчева, Цветан Енчев и Георги Георгиев заявиха, че ще подкрепят Законопроекта, но между двете четения е необходимо да се направят съответните промени, като се съобразят с направените бележки и предложения в отделните становища. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа „за“, 1 глас „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение

Ви, господин Председател. Колеги, на първо четене Законът следва да се разглежда в неговата цялост. Затова ще се опитам да очертая причините за създаването на Законопроекта, от една страна. От друга страна, ползите, до които би довело евентуалното му приемане. На първо място, Законопроектът цели да облекчи административната тежест за изграждане на малки станции за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено производство до определена мощност. Това са общите насоки на Директива 2018/2001 за насърчаване и използване на енергия от възобновяеми източници. Цялата политика на Европейския съюз е в посока стимулиране на производството на зелена енергия, поетапно закриване на електрически централи, използващи изкопаеми изкопаеми горива за производство на електричество. Тук трябва да се наблегне на думата „поетапно“ и да се отбележи, че всъщност Планът за възстановяване и устойчивост, което нашето правителство изработи, не съдържа ангажименти за закриване на въглищни мощности. Това всъщност предпазва не просто работните места на всички трудещи се там, това предпазва и цялата ни енергийна система, което всъщност беше част от предизборните обещания на коалицията, което беше изпълнено. В този смисъл настоящият законопроект има за цел да насърчи потребителите на електроенергия да инвестират в зелена енергия, и то за собствено потребление, като се облекчат процедурите за изграждане на малки станции върху покривни и фасадни конструкции на сгради. Това би довело до по-голяма енергийна независимост и облекчаване на цените на електроенергията за ползвателите. В Законопроекта се съдържат някои текстове, които имат необходимост от прецизиране, като например общият размер на инсталираната мощност, която е предвидена да минава по облекчения режим, както и дали да бъдат изградени в урбанизирани територии. Следва да се добавят текстове, които засилват ограничаването на възможността производителите да връщат електроенергия в мрежата. Именно затова обаче законите в България се приемат на две четения. Това е смисълът и на парламентаризма в крайна сметка, защото гласът на управляващото мнозинство, на опозицията, така и на всички участвали в общественото обсъждане, законопроектите следва да бъде чут и съответно да може да бъде постигнат най-ясният и функционален текст за закон. Доколкото разбрах в комисиите също някои от опозиционните партии биха подкрепили този законопроект. Излизам извън становищата на вносителя тук, но да кажа, че всъщност предвид важността на обществените отношения, ако се приеме Законопроектът на първо четене, лично ще направя едно процедурно предложение за удължаване на срока между четенията от седем на 14 дни, за да може да се консолидират всички тези предложения. Благодаря. Благодаря Ви, господин Стефанов. Откривам дискусия по темата. За изказване – всъщност първо беше записан Младен Шишков, след това Искра Михайлова. Господин Шишков. Или, колеги от ГЕРБ, който от Вас прецените, ако сте се записали по едно и също време. Заповядайте, господин Шишков. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, настоящият законопроект е един от малкото, които успяха да преминат през цедката на коалиционните пазарлъци кратичък, но изпълнен със съдържание законопроект, който се намесва грубо в добри практики, наложени от българското законодателство. С две думи – див популизъм. За безсилието на този законопроект говорят и становищата на засегнатите министерства, дружества и организации. Те самите в прав текст аргументирано доказват, че този законопроект няма никаква правна стойност. По време на дебатите в Комисията няколко пъти беше споменато, че спорните текстове ще бъдат изчистени между първо и второ гласуване, като се съобразят становищата на засегнатите ведомства. Да видим какво точно обаче трябва да бъде изчистено? Законопроектът се състои от четири параграфа. Министерството на финансите категорично възразява срещу текстовете в § 4, въпреки че идеологът на този законопроект е самият министър на финансите. След изчистването на § 4 остават три параграфа. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възразява срещу измененията на парче, предвид предстоящото транспониране на новите европейски директиви.

Регионалното министерство предлага да отпадне частично и § 3, който всъщност е основата на целия законопроект. И така от четири параграфа остана един. Министерството на енергетиката възразява срещу § 2, впрочем възразяват и срещу § 3. И така, изчиствайки всички противоречия в Законопроекта, се изчиства целият законопроект. По отношение на техническата част има добре аргументирано становище на ЕРП-тата, може да го прочетете всички. Дори зелените НПО-та имат сериозни забележки по Законопроекта. Такива са представени и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Лично за мен обаче буди недоумение фактът, че никоя от институциите не е отразила една съществена груба намеса в Закона за устройство на територията. Затова, че фотоволтаичен парк с площ от 50 дка, заедно с прилежащите инсталации и трафопостове, се приравнява към шеста категория – най-ниската, е обяснено в становищата, но никой не обясни, че с две изречения се дерогират цели раздели в ЗУТ. Цялото процедиране на общите устройствени планове, колеги, се обезсмисля с една скромна добавка в Законопроекта. Свидетели сме на груба намеса в законодателството – пуснали сме слон да се разхожда в стъкларски магазин. Но да оставим всичко това настрана, да забравим за момент всички законодателни безумия, предложени в тези четири параграфа и да се върнем към смисъла на Законопроекта. Идеята е да се облекчи режимът по изграждането на фотоволтаици за потребление на енергия за собствени нужди – една благородна на пръв поглед идея, но пътят към ада е осеян с добри намерения, колеги. Защо? Първо, такова облекчение вече съществува в сегашното законодателство. И в момента централи до един мегават мощност – са с много над европейските директиви, се изграждат по облекчен режим, но мощност от пет мегавата, колеги, се равнява на мощността, потребявана от една средно голяма община. Що за предприятие консумира подобна мощност? Очевидно е, че се цели да се облекчат няколко големи предприятия в страната, само че не са изписани в Законопроекта поименно, защото за всички останали има действащ облекчен режим. Второ и най-важното, господа управляващи, на бизнеса не му трябват съкратени срокове. Този, който има възможности, вече е изградил собствена централа, който има възможности – два или три месеца забавяне, няма да го спрат да си построи такава. Уважаеми управляващи, проблемът не е в сроковете, проблемът е в средствата. Бизнесът се нуждае от средства за изграждането на такива централи, а не от съкратени срокове, при това срокове, съкратени с цената на множество рискове. Върху този въпрос трябва да помислите, защото пет мегавата централа струва около 2 млн. лв. Кой може да си ги позволи и за колко време ще бъде върната инвестицията? Как ще помогнете финансово на бизнеса и хората да изградят подобни централи? Това са въпросите, на които дължите отговори, а не да замазвате очите на обществото с невъзможно и безсмислено съкращаване на срокове. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Шишков, с цялото ми уважение към Вас, мисля, че не разбирате реално какво се случва в сектор „Енергетика“, в частност изграждане на собствени мощности за производство на електроенергия от фотоволтаични централи и ще Ви кажа от какво се нуждае бизнесът. Преди да направя конкретния коментар обаче искам да съобщя – съгласно чл. 144 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, и да декларирам частен интерес, защото моят професионален опит е доста тясно свързан с тази материя. Първо, Вие сте прав, че има в действителност облекчен режим до един мегават и ние целим да облекчим този облекчен режим, защото реално той не е облекчен. Не е облекчен, защото се изисква становище за присъединяване. В такъв случай ние сме в хипотезата, в която, когато дадено производствено предприятие иска да изгради такава централа за собствено ползване, те са заложници на електроразпределителните дружества и на бюрокрацията, която е изградена от всички вплитащи се закони. Така се получава, че вместо ние да развържем ръцете на компании, които искат със собствени средства да изградят такъв тип централи, трябва да чакат повече от половин година, докато това нещо се случи. Целта не е да облекчим режима за големи централи, а само за собствено ползване, и то в урбанизирани територии, ако сте чели конкретно предложението. Не съм съгласен с твърдението от Вас, че бизнесът се нуждае от средства за това нещо – в никакъв случай, защото това са инвестиции, които се избиват за по-малко от пет години при собствено потребление.

Шишков, извинявам се. Това, което искам да кажа, няколко пъти споменахте пет мегавата, пет мегавата, сякаш всеки един производител ще иска да прави пет мегавата. Всъщност в Закона ясно е описано, че става въпрос до пет мегавата и тъй като това е за собствено ползване, те нямат право да отдават тази енергия към мрежата. Тук вече идва другият момент от интереса на дадена компания да изгражда мрежа, която е много повече от нуждите, която тя ще ползва, което означава – да, малко са предприятията, които ползват пет мегавата и биха изградили такъв такъв парк, който ще им дава пет мегавата, и тези предприятия със сигурност могат да си позволят тази инвестиция. Въпросът е тука да дадем възможност и на други компании да изградят до пет мегавата, в зависимост от това, което те ще консумират. Пак казвам: моето предприятие, образно казано, ако консумира един мегават,

Няма. За дуплика – господин Шишков, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Благодаря на репликиращите, репликите действително бяха по същество. Господин Табутов, да, признавам си, аз не съм енергетик, аз съм прост строителен инженер-конструктор, въпреки това съм си позволил да отворя Закона за ВЕИ-тата, който в момента разглеждаме. Това, което видях, е, че и в момента в Закона за ВЕИ-тата има облекчен режим до 30 киловата за собствени нужди, до 200 киловата за производствени нужди, колеги, без необходимите документи, които се изискват по чл. 24, ако се не лъжа, или всъщност чл. 23 от Закона. Толкова разбирам от енергетика, но за сметка на това пък имам скромни познания върху Закона за устройството на територията. Вече казах, че с няколко думички Вие дерогирате цял един раздел по приемането на общите устройствени планове, което обезсмисля тяхното съществуване към настоящия момент с тези текстове, които сте предложили. По отношение на репликата на господин Манев. Да, пак казвам, благородни са намеренията, но как гарантираме, че мощността, която сме генерирали в повече от тази, която ни е необходима, няма да бъде връщана в ЕРП-тата примерно?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както заявихме на Комисията, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепим ще подкрепим този законопроект на първо четене с огромни условности. Ние го подкрепяме, защото в настоящата ситуация, тъй като коментираме в момента и самата философия на това, което трябва да направим, а в настоящата ситуация се намираме в една тежка икономическа ситуация в България – бизнесът и домакинствата са изправени пред високи сметки за ток, и така или иначе една процедура, която към момента съществува по отношение на тази алтернатива на осигуряване на електричество, е 12 до 18 месеца, а самото изграждане на една такава централа е един месец, този дисбаланс по някакъв начин трябва да се регулира. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме провели достатъчно много срещи със средния и дребен бизнес особено, които срещат тези огромни затруднения. В тази връзка няма как да не искаме да има тази промяна, но оттам нататък проблемите в Законопроекта, които дискутирахме и на Комисията, с които и самите вносители в една голяма степен се съгласиха, са много, но имахме ангажимент от председателя на Комисията – господин Рибарски, който каза, че ще сформира работна група и между първо и второ четене всички заинтересовани страни, които имат какво да внесат, ще имат възможността да дадат становища и ние заедно да седнем и да изработим така, че да се случат нещата. Тук трябва да отбележа, че този жест на добра воля, който ние правим, е, за да докажем, както винаги сме казвали, че когато има нещо в полза на българското общество, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме склонни, готови да го подкрепим. Надяваме се в следващата точка, която е Законът за намаляване ставките на ДДС, Вие да направите същото, защото всеки един проблем, когато имаме желанието да бъде решен, той може да бъде направен така. Нашите обструкции по отношение на този законопроект са по отношение на мощността. Пет мегавата е огромна мощност, както беше споменато, това са повече от 2000 домакинства, за да се придобие представа за колегите, които не могат – това е наистина голяма мощност. Единици са фирмите в България, които потребяват тази мощност, самият мащаб създава затруднения по отношение на това как да бъде включвана в мрежата тази мощност и какви рискове създава едно евентуално връщане към нея, въпреки уведомителния режим с декларация, декларативния режим за връщане в преносната мрежа, което по никакъв начин не може да гарантира, че това ще се случи по такъв начин. Другото, което беше коментирано, то по-скоро беше само споменато, но трябва да отбележим, е площта, която би заел един такъв парк и тъй като тук коментираме изграждането не само върху фасади, а и върху терени, които са незастроени. Аз и на комисия призовах и сега пак ще призова вносителите много внимателно да слушат групата на ГЕРБ по отношение на Закона за устройство на територията. Много внимателно слушайте тази група, която години наред разпродаде по всякакъв начин земята в почти всяка община, в която те имаха феодални владения чрез кметовете, които безобразно променяха статути, продаваха, и те са идеално запознати как и по какъв начин това се случва. Този риск е отворен в момента. Те все още имат 130 общини. Не го забравяйте това нещо. Позволим ли на феодалните владения с кмет и общински съвет с трапезно мнозинство, защото знаете, че извинявайте, но части от Вашата управляваща коалиция са от старите партии, които идеално се разбират, може да мине всяко едно решение по начина, по който ние да загубим и малкото останала земеделска земя, която не беше със сменен статут и не беше разпродадена, особено в по-малките населени места, там, където гласовете са 13, 16 и достигат много бързо до това решение. Има още Има още един пропуск, който мисля, че коментирахме и на комисия, но пак държа да го отбележа, за да може и в работната група да бъде включено – това е, че Законът не регламентира батерии за съхранение. Може би това е нещо, върху което също трябва да обърнем да обърнем внимание, защото, когато някой произвежда такъв вид енергия, не може да я продаде, трябва по някакъв начин да се справи с нея. Господин Рибарски, обръщам се към Вас. Смятам, че ангажимента за работната група няма да стане като Комисията за конституцията, като групата за конституцията на „Демократична България“ и абсолютно нищо да не се случи с нея. Там заедно ще мислим как да облекчим работата на средния и дребния бизнес, но ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще внесем допълнения, изменения и промени в Законопроекта между първо и второ четене, може би след групата, за да може да се съгласуваме взаимно. Пак Ви обръщам внимание на това, което ние в момента правим. Ние вярваме, че това е начинът, по който трябва да се работи, което институцията Народно събрание трябва да работи – в полза на българските граждани. Очакваме същото от Вас в следващата точка по отношение на намаляване на ставките на ДДС

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители. Уважаема госпожо Михайлов, ще взема отношение по трите точки, които коментирахте. отчасти отговорихте с питането си относно батериите – защо до 5 мегавата. Идеята тук е да мислим по-далновидно. Имайки предвид, че повечето пъти производствените цехове и предприятия имат една базова мощност, да вземем елементарен пример от 1 мегават, която базова мощност биха захранили не с 1 мегават съответно фотоволтаична централа, а със значително по-голяма мощност. И имайки предвид, че реално батериите, които бихме могли да ползваме, изискват допълнителна мощност за застрояване, затова сме дали възможност всеки един инвеститор да прецени каква застроена мощност да предприеме като инвестиции. Тоест, ако непрекъснато, 24 часа в деня консумирате по 1 мегават, Ви трябват 24 мегаватчаса. Ако застроите 1 мегават само, бихте могли само в светлата част на деня да генерирате да кажем 8 или 10 мегаватчаса, като дефицитът от останалите 14 мегаватчаса би следвало да закупувате от електроразпределителното дружество или Вашия доставчик. Ако обаче инсталирате 3 мегавата плюс батерии или съоръжения за съхранение на електроенергия, ще бъдете енергийно независими. Именно затова нашата цел е да разтворим ножицата и всеки един инвеститор да прецени каква мощност от фотоволтаична централа да инсталира, да я комбинира в бъдеще със съоръжение за съхранение и енергийната независимост на това предприятие да е Това е относно батериите и мощността. А относно застрояването на друг тип земеделски територии, промените, които сме описали, са само за урегулирани парцели, не за неурегулирани, тоест, тези, които вече са в регулация и прилежащи, и има застрояване. Благодаря Ви, господин Табутов. Втора реплика има ли? Андрей Гюров, заповядайте. Трябва да завършим процедурата, господин Гюров. Няма други реплики. За дуплика, госпожо Михайлова?

МИХАЙЛОВА (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря Ви. Колегите са явно много нови в политиката, за да получа тази реплика от Вас. Когато говорим за промяна статута на земя, има уредена процедура, която се случва. Дори, когато в Закона не е записано, че тази земя е земеделска, урбанизирана, ПУП, това може да се промени с едно решение на Общинския съвет. Това се опитвах да Ви обясня преди малко – че трябва да има повече гаранции в този законопроект, така, че да не се случи точно с даването на властта, което този законопроект разрешава – общинските съвети, феодалните трапезни мнозинства, които съществуват в една огромна част от общините в България, да променят общи устройствени планове, да променят статути на земи и да правят нещо, което да унищожи и така малко останалата ни земя. Да не говорим за какъв риск за екологията става въпрос. Другото по отношение на тази мощност и което пропуснах преди малко да кажа е, че ние казваме тази голяма мощност от 5 мегавата, точно с една следваща промяна на Закона можем да започнем да искаме да я отдаваме обратно в мрежата. Така че има още много неща, които да коментираме. Ще го направим. Хубаво е, че се отваря този закон за промяна. Има нужда от нея, но особено предвид, че една част от Вашите коалиционни партньори няколко правителства подред коментираха как в Преходните и заключителните разпоредби се променят цели закони, в момента този законопроект прави това със Закона за устройство на територията и създава огромни, грандиозни рискове. И тези рискове ние трябва да ги отстраним, защото, пак Ви казвам, това е наблюдавано. Можете да попитате всеки един общински съветник или кмет от общините, от които идвате, или просто да си направите труда да наблюдавате как се случват нещата и как се взимат решенията там. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова. господин Гюров? За декларация. Заповядайте. И след това изказването на господин Георгиев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми български граждани! Чухме как нищо не се върши. Чухме отново за дневния ред на обществото. Чухме да се говори и за морал, и то не от кой да е, Нека да разкажем на гражданите с какъв дневен ред се сблъскахме, когато влязохме в управлението. Ще Ви разкажем и за морала. Ще разкажем само за малка част от наследството, което заварихме, и за това, което свършихме. Заварихме наследство от дупки. Заварихме 3-те хиляди дупки на господин Борисов. Тези дупки, които той сам е преброил, неговите дупки. Три хиляди дупки за сто дни между два града. Ето това е наследството на Борисов и на ГЕРБ. Гордостта на Борисов, неговият приоритет – пътищата. Ясно е колко се е справил с приоритета си, щом е преброил, макар и със забравяне по негови думи, 3 хиляди дупки от Добрич до София. Парите за пътища, милиардите са изхарчени, а в какво състояние са пътищата?! Всеки водач на пътя, всеки един от нас може да прецени. Да, взехме решение за отпускане на парите, защото няма как да оставим пътищата в това състояние. Не можем да си позволим да няма поддръжка, но ще потърсим сметка, ще извършим проверките, ще настояваме за политическа, но и за наказателна отговорност. Заложихме за първи път от години реален бюджет в АПИ. Подготвихме амбициозна програма за рехабилитация на републиканската пътна мрежа и осигурихме финансиране. Пътната безопасност ни е приоритет. Не можем да си позволим да губим български граждани всекидневно. Дупките в енергетиката – БЕХ беше оставен с огромен дълг. Договорите за електроенергия, които се сключват в сегмента „ден напред“, заради нескопосаната либерализация на пазара на ГЕРБ, поставиха бизнеса на колене. Предприятията трябваше да купуват на най-високите възможни цени. Преди това дългогодишните им договори бяха развалени от тези същите, които говорят за морал. Наложиха се спешни промени в КЕВР, в „Булгаргаз“. Наложи се да прибегнем до мораториум в интерес на българските граждани и заради липсата на инвестиции и резерви в системата. Над 2 милиарда бяха дадени в помощи за бизнеса за справяне с енергийната криза за първите два месеца на годината. И на всички е ясно – няма европейска държава, в която сметките за ток на граждани да не скочиха драстично, освен България. Диверсификацията – друга дупка, завещана от ГЕРБ, от така наречените моралисти. Рестартирахме работата по напълно замрелия проект по интерконектора между България и Гърция, за да може най-сетне, след повече от десетилетие приказки и раздумки за диверсификация, тя да може да се случи наистина. Дупката в здравеопазването. Нямаше линейки, нямаше пари за медиците. Болниците и специалистите бяха пред колапс в условията на пандемия. Ние увеличихме парите за здравеопазване, подготвяме увеличение на средствата за лекари и медицински работници. Въпреки новата ковид вълна успяхме да запазим работата на бизнеса и същевременно да предотвратим блокиране на системата на здравеопазването и затваряне на държавата. Дупката в джоба на българите. ГЕРБ ни остави в наследство най-ниски доходи, най-ниски пенсии, най-бедната държава в Европейския съюз. Разбира се, най-много дупки има в правосъдната система, където все още се е окопал главният прокурор Иван Гешев. Ние успяхме да запълним някои от тези дупки. Закрихме преторианците на главния прокурор, Спецсъда и Спецпрокуратурата. След празниците внасяме Закона за КПКОНПИ и друго ключово законодателство в сферата на правосъдната система. Да, наследството е тежко, но това не ни плаши, не се страхуваме от политическото двуличие, от популизма, от лъжите на опозицията. Българските избиратели ни гласуваха доверие, ние приехме тази отговорност и всяка седмица показваме държавническо и отговорно мислене. Българският народ е мъдър и разбира кризите, в които България е в момента кризи, с които ние ще се преборим, за да може всеки български гражданин да живее по добре. Понякога отговорните решения не са съвместими с политическия пиар, нашият стил е прозрачен, с лице към хората. Ще продължим да работим в интерес на българските граждани. Пожелаваме светли празници на всички!

Благодаря, уважаеми господин Председател! Процедурата ми е по начина на водене и е към Вас. Умолявам Ви, уважаеми господин Председател, когато от тази трибуна се говорят лъжи и неистини от политици, които очевидно живеят в някаква паралелна държава, държава, да им отнемате думата, иначе хората остават с впечатление, че живеем в различни светове. По темата „Енергетика“ се правят много сериозни упражнения, включително и с този

и се провалихте с гръм и трясък. По сметките на БЕХ имаше 1,5 милиарда, 254 милиона печалба на БЕХ и Вие ще ми говорите, че БЕХ бил с дългове?! Безобразие! Колеги, не взех думата на госпожа Петкова, но призовавам отново: независимо кой е съгласен и кой не е съгласен с декларациите, нормално е в крайна сметка едната страна да е, другата да не е и винаги се получава този момент, но нека не изпадаме в дискусия по темата. Декларацията е възможност определена парламентарна група да изрази становището си по точка, която не е в дневния ред, и оттам да продължим по дневния ред. Господин Станков, ще ме опровергаете на момента

Благодаря, господин Председател. Една процедура. На основание чл. 42, ал. 1 предлагам да се удължи работното време на днешното пленарно заседание до приемане на т. 4 от дневния ред, а именно – първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, тъй като малко по-рано днес от парламентарната група бяхме направили подобно предложение за удължаване на работното време, само че до т. 8.

Това в кръга на шегата. (Смях.) Колеги, много кратък Законопроект сме предложили за изменение на Закона за обществените поръчки, с който премахваме ин хауса и рамковото споразумение от ЗОП. Важен е, защото направихте три предизборни кампании на гърба на ин хауса и на рамковото споразумение и ДПС ще Ви помогне най-после да премахнем тези механизми от Закона за обществените поръчки. Благодаря

Ако не е във връзка с Програмата, да ги предложим първо на гласуване. Заповядайте, господин Чолаков. Да направя и аз тогава едно процедурно предложение, господин Председател, като ще правим. Миналата година, колеги, на Велики четвъртък в навечерието на Разпети петък мнозинството изпадна в една нервност и взе, че прие Изборния кодекс, с когото всички имахме проблеми. Аз Ви предупреждавам да не...

си дадох сметка, колеги, че има несъвършенства в Закона, които колегите вносители може би поради непознаване на особеностите на местната власт и местното самоуправление не са догледали. Почивката ще даде възможност на основание чл. 81 преди края на първото четене те да изтеглят Законопроекта, да го ревизират междувременно и да го внесат пак с необходимите корекции, за да може и ние да участваме конструктивно. Замислете се върху това, което казвам. Ако сега спрем дискусията, имате възможност да прегледате Законопроекта

Няма повече предложения, така че да преминем към гласуване. На първо място, подлагам на гласуване предложението на Христо Гаджев – до т. 8 включително.

99, против 75, въздържал се 1. Предложението е прието. Емил Георгиев – за изказване.

иначе трябва да направя главен преход между пътищата, проблемите на пътищата и проблемите в енергетиката. Изказвам се като член на Комисията по енергетика, участвал съм във всички заседания, при които много задълбочено разглеждахме и този проект за Закон. Уважаеми колеги, факт е, че във връзка с налагащата се политика в зелената икономика все повече се залага на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и това не е случайно. Има небивал интерес, още повече, че техниката се усъвършенства и логиката е налице. Панелите поевтиняват, парк може да се изгради за три-четири месеца, а инвестициите могат да се реализират за не повече от три-четири години. Затова интересът към фотоволтаиците се засилва и аз ще си послужа с няколко примера. За присъединяване към ЧЕЗ специално през 2020 г. са подадени 1200 заявления. През 2001 г. са подадени 3000, а само за първото тримесечие на тази година са подадени 1200 заявления. Общо сумарно заявените фотоволтаични паркове могат да произвеждат над 16 хиляди мегавата при обща инсталирана мощност в момента някъде около 11 хиляди и при консумирана мощност някъде около 7000 мегавата. С цел икономия внимание заслужава инвестирането във фотоволтаични паркове за собствени нужди. Аз съм напълно съгласен с господин Шишков, не знам, не го виждам в залата. Да видях Ви, да, в този проект наистина има и доста спорни моменти, но ние се разбрахме, че между първо и второ четене те ще бъдат отстранени. За мен като човек, който твърдя, че познавам органите на местното самоуправление, проблемът не е толкова в промяна статута на земята и всичките други съпътстващи дейности, проблемът не е и в петте мегавата, проблемът е в декларативния характер на присъединяването на излишната електроенергия в електроразпределителната мрежа. И ако не се сложи някакъв много строг режим и контрол, това може да доведе до много сериозни сривове в електроразпределителната мрежа, и не само това, това може да доведе и до човешки жертви на хората, които се занимават с обслужването на мрежата. Но все едно, стъпката е направена и си струва,и аз Ви призовавам на първо четене да се приеме този проект за закон. Между първо и второ четене да се направят необходимите промени, гарантиращи въвеждането на механизъм за постоянен контрол и санкции. Техниката е достатъчно развита и няма как да се даде възможност на този, който желае декларативно да заявява, че няма да връща излишната енергия, имаме достатъчно технически средства и той няма да има начин. Тук му е мястото, след като приемем Закона, да обърнем внимание на нещо, което някак си в продължение на години Народното събрание е пропускало, а именно как със законодателни промени да се направят промени в Наказателния кодекс, защото в момента в България се извършват колосални кражби на електроенергия. И тази кражба, уважаеми приятели, не е от клетите цигани, както обикновено ги обвиняваме, а кражбата е от бизнеса. И аз мога да Ви посоча поне 10 – 15 примера на нагли кражби от бизнеса. В края на краищата в тази зала има много сериозни юристи, знаете, че през 2004 г. е направена промяна в Наказателния кодекс, въведен е нов състав на чл. 216а, и въпреки това кражбите на този етап не спират. Призовавайки наистина да гласуваме Проекта на закона колегите, аз при всички положения, след като приемем Закона на второ четене, дай боже, ще обърна внимание наистина да направим промени в Наказателния кодекс, защото огромните кражби са преди всичко за сметка на добронамерените български потребители. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Георгиев. Реплики има ли? Владимир Табутов за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Георгиев, съгласен съм с Вас. Това, което ще предложим по време на дискусията между първо и второ четене, е именно да адресираме проблема, който евентуално може да възникне чрез декларативния характер на присъединяването. Второто важно нещо, което трябва да се опитаме да ограничим, е потенциално преминаването на произведената електроенергия от такава за собствено потребление към продажба на електроенергия. Тоест ние ще се опитаме да внесем такива промени в текста, че да ограничим възможността, доколкото позволява Законът, разбира се, и европейските директиви, да не може да се възползват инвеститори, които не искат да

И след това Жечо Станков или Теменужка Петкова за изказване. Колеги, както се разберете помежду си. ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, ще задам въпроса, който задавам от началото на днешния ден, а именно дали има вече постъпил Доклад за Проекта за решение от Комисията по външна политика? Напомням Ви, че преди има-няма два часа председателят на Вашата парламентарна група, съжалявам, че сега не е в залата, обеща, цитирам: „Стоим зад Украйна и могат да разчитат на нас във всяко едно отношение.“ Това са думи на Вашия председател, а иронично се оказва, че Вашата парламентарна група е тази, която... А, извинявайте, господин Гюров, тук сте, …е тази, която блокира разглеждането на решението, тъй като, ако няма още постъпил Доклад, то това означава, че остава за месец май. Затова искам да попитам дали има вече постъпил Доклад или госпожа председателката на Комисията по външна политика си е взела днес почивен ден и не е дошла на работа, и съответно е решила да започне празниците малко по-рано от всички останали? Благодаря. Благодаря Ви, господин Гаджев. Вие отлично знаете, че е необходимо технологично време за изготвяне на Доклада и то не зависи само от нейния председател. Конкретно на въпроса – господин Минчев щеше да обяви, ако такъв е постъпил.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

че Вашето управление в продължение на 100 дни превърна държавата в хибриден автомобил, в момента виждам, че с този законопроект и с вметнатата декларация на господин Гюров ще се опитате да запълните всяка една дупка, която се създаде по време на Вашето управление с един фотоволтаичен панел. Ще пуснете тока по мантинелите, извинявам се, те, мантинелите, вече ги няма, така че оттук нататък ще тече една енергия към хибридния автомобил – държавата, който половината му разход отива за ток, а другата половина отива за бензин и дизел. Но по същество. Господин Табутов, към Вас. Действително очаквах отварянето на Закона за възобновяемите източници, но за да бъда честен, очаквах това да се случи от страна на Министерския съвет с транспонирането на Директивата. Много пъти сме си говорили с Вас, Директивата е приета по време на Българското председателство, една от големите гордости на Българското председателство – определение на целите за следващите години на цяла Европа благодарение на България. Ние не успяваме в момента да транспонираме тази директива, при условие че още от 1 юли миналата година тя трябваше да е транспонирана и да влезе в сила. Вместо това виждаме един законопроект, който третира всеки един от проблемите на парче. Дали трябва да има скъсяване на сроковете? Безспорно. Намаляване на административната тежест е част от Плана за възстановяване и устойчивост, който по наше време си има специална реформа, посрещане на всички нужди на ВЕИ производителите на едно гише, ускоряване на техните процедури и намаляване на административната тежест. Друг е въпросът обаче, че високата цена на енергията и недостатъчните помощи към бизнеса, общините и въобще към небитовите потребители, доведе до

Тук към колегата от БСП – 12 500 мегавата бяха само инсталираните мощности по наше време, те постоянно нарастват, колега, и максималната мощност, която се потребява, е около 7800 мегавата на час, която сме достигали в нашата система, поне в последните 7 – 8 години. Но по-големият проблем, който виждам, е, че тук вкарваме държавата в едни други релси. Пак казвам, ВЕИ-тата са нещо хубаво, трябва да се налагат, защото Европа ни показва този път. Обаче пътят, по който тръгваме в момента, не е верният. Защо? Предполагам сте си направили труда, колеги вносители, да погледнете всичките становища на ведомствата. На първо място, Министерството на финансите, в лицето на вицепремиера Асен Василев, Ви казва: „Ние нямаме нотифицирана помощ за това, което искате да правите с данъка, насочен към ВЕИ-тата.“ С други думи, ако го направите и бъде приет този закон, тръгваме в релсите на наказателна процедура за държавна помощ, която не е нотифицирана пред Европейската комисия. Веднага след тях изскача Регионалното министерство, които казват: „Колеги законодатели, Вие правите транспониране на ВЕИ директивата на парче.“ С други думи, Комисията ще се самосезира и отново ще стартира наказателна процедура. Не на последно място, уважаваните от мен експерти от Министерството на енергетиката, с които съм имал възможност да работя повече от шест години, излизат и казват: „Хора, може даже човек да убиете по мрежата, защото не сте наясно, че уведомителният режим технически не се знае как ще се присъедини и в момента, в който се извършва ремонт по мрежата, не е сигурно дали няма да се върне електричество по тази мрежа и оттам нататък да имаме проблем както със загуба на живот, така и със сигурността на цялата енергийна система.“ Та по същество. От нашата група винаги сме подкрепяли развитието на възобновяемата енергия, но при ясни правила, в съответствие с правилата на Европейския съюз. Няма как да застанем зад този законопроект, в който липсва третирането на различните видове производители на възобновяема енергия. Какво имам предвид? Такива, които са промишлени, които произвеждат енергия с основната цел да я вкарват в мрежата, такива, които Европа нарича прозюмъри – произвеждат част от енергията и я вкарват в мрежата, но само излишната, която те не са консумирали. И не на последно място, тези, които са така наречените off-grid, за които в момента си говорим. Преди да направим това разграничаване в законодателството, няма как да ограничим само с една декларация който и да е производител на енергия от възобновяеми източници, впоследствие да поиска да вкарва енергия в мрежата. И до какво ще доведе това, е по-важното. Аз съм представител на Втори многомандатен избирателен район – Бургас една от общините с най-добра слънчева радиация, община Малко Търново – красива община в Странджа планина, която обаче има консумация, забележете, от максимум 1 мегават на час. С други думи, ако тръгнем по плоскостта „уведомителен режим“, представете си като гъби как ще изникнат там едни централи до 5 мегавата, понеже някои от колегите казват до 5 мегавата, но пропусна услужливо да каже, че както е за собствено потребление, така е записано, че в имота, в който няма и основно застрояване. С други думи, може и върху чисто нов ПУП – парцел, който няма и една сграда, да не казвам какъв тип, да се започне такъв проект с уведомителен режим. Основните проблеми обаче тепърва ще започнат в момента, в който ние нарушим цялостното европейско законодателство и тръгнем направо срещу него. Енергийните общности или намиране на начин, с който човек или фирма, която е произвела енергия, да намери начин да я сподели и да намери начин да се използва повече от едно предприятие, също не е засегнат. Така че липсват множество дупки, които към днешна дата не са ясни. От наша страна, господин Председател, моля, приемете го също и по време на изказването, ако е възможно, като процедурно предложение, за да не взимам допълнително отношение, ако случайно Законопроектът мине на първо четене, от нашата парламентарна група държим на поне триседмичен срок, в съответствие с чл. 79, ако не се лъжа, ал. 1 от нашия Правилник, съставяне на работна група, на която да бъдат поканени всички заинтересовани страни, включително включително и неправителствени организации. Защото дори организация като „Грийнпийс“, забележете, която плътно винаги е стояла зад възобновяемата енергия, посочва детайлно в своето становище пороците на този законопроект. Така че от нашата група също ще държим за съставяне на работна група, с присъствие на операторите както DSO-тата, така и TSO-то, и да е ясно, че ще се запази сигурността на мрежата. А от гледна точка нарушаване на европейското законодателство ще се радвам на мнение от страна на законодателя да кажете по какъв начин ще се защитим. Защото последния път и на Комисията си говорихме, че договорите за премия в момента са в процес на нотификация, това ще ни вкара в още една нотификация, преди да сме завършили предходната. Така че се надявам да ми дадете шанс да направя дуплика впоследствие. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Станков, извън всякакво съмнение, Вие сте много добър експерт, Ви съветвам да присъствате до края на всички заседания на Енергийната комисия. Ако бяхте присъствали на последната, щяхте да разберете, че се взе решение за създаването на такава работна група, такава работна група, която да приеме всички предложения, да ги огледа. Нещо повече – решихме, че ако трябва, ще направим допълнителни заседания на Енергийната комисия, за да може този проект на закон да влезе в най-чистия си вид тук в залата на второ четене. Така че, много Ви моля, с цялата експертиза, която имате, не подвеждайте народните представители. Не ги подвеждайте поне днес – на този хубав ден преди Разпети петък. Пожелавам приятен празник на всички! ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Георгиев. Други реплики има ли, колеги?

господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Станков, съгласен съм с Вас, че с предложените промени ние не третираме всички законови промени, които трябва да транспонираме от Директивата. Имайки предвид тежката ситуация, в която се намираме, наложена от войната между Украйна и Русия, това е много бърза мярка, с която всяко едно предприятие ще може да намали сметката си за електроенергия. Това е основната цел – тя е записана в мотивите. Така че от тази гледна точка съм съгласен, че има още много какво

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По реда на репликите. Господин Георгиев, има една основна причина – първо Ви благодаря за признанието. Не мога да кажа, че съм енергиен експерт. Опитвам се с каквото мога да бъда полезен на българската енергетика. През последните шест години това ми е била основната цел, от която съм се водил. Основният проблем, че не мога да присъствам на всяко заседание на Комисията по енергетика е, защото точно по същото време е другата ми комисия – Икономическата, в която също често имам законопроекти и изказвания, включително и въпроси към ресорните министри. За съжаление, ръководството на парламента не успя да намери начин двете комисии да заседават поне в една зала. Доста често ми се случва да тичам, включително когато вали или когато има сняг, между двете зали и в неприличен вид да се явявам пред уважаваните от Вас народни представители, за да вземам отношение. Но ще си взема бележка. Ще преглеждам всеки път изказванията на колегите, за да мога да видя какво е положението. Към колегата Табутов – да, безспорно има война в Украйна. Проблемът е обаче, че има работна група, която още от наше време оставихме в Министерството на енергетиката. Апелирах няколко пъти към министъра на енергетиката да внесат най-накрая този ЗИД на Закона, защото той в крайна сметка не е толкова тежък. Не мога да разбера какво се случва вече в продължение на близо година, че не може да стигне до парламента. Като имам предвид, че работната група е много по-рано съставена. Притесни ме още повече фактът в становището на Регионалното министерство, че там директно е написано от господин Караджов, че техните представители никога не са били канени на работна група, което ме обърква – дали процесът е продължил да се случва. Молбата ми към Вас е: като един от членовете на Енергийната комисия да дадете дадете тласък на Енергийното министерство, защото, повтарям, бъдещето на развитието на енергията от възобновяеми източници в България минава безспорно през Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. Така че без обновяването му навреме ще си навлечем сами белята – първо, наказателна процедура от Европа и второ, невъзможност за осъществяване на всички инвестиции на територията на страната. Аз обаче имам друго безпокойство – това, че по време на Вашите изказвания Вие споменавахте, че финансиране на този вид възобновяеми източници не е необходимо, защото те се случват на пазарен принцип. Това, което ме притесни, че по време на преправянето на Плана няколко неща се случиха за малкия и средния бизнес, които в повечето случаи имат проблем да намерят тези средства. Бяхме заложили по 200 хил. евро по De за да могат да изградят. Защото, знаете, 200 хил. евро към 400 киловата мощност, достойна за всяко средно предприятие в страната. За сметка на това видяхме нещо друго. Да, за българските ВЕИ-та няма нужда от финансиране. Обаче се създаде мегафонд мегафонд за ВЕИ-та, в които обаче само 25% са за малки ВЕИ-та, а 75% за големи ВЕИ-та. Да си го кажем в прав текст – броят се на пръстите на едната ръка компаниите в България, които могат да си позволят – тук вече не говорим за пет мегавата, а за много по-големи мощности, които да започнат да ги строят. (Председателят Приключвам, господин Председател. С други думи, парите за възстановяване и устойчивост на България ще отидат по-скоро в джоба на компании от Испания, Германия, Франция, Италия и така нататък. Така че това е моето безпокойство. Другото ми безпокойство е, че през цялото време говорим за батерии даже в един момент очаквах в Законопроекта да видя, или може би на второ четене, че за всеки такъв проект ще има подарък една батерия. Това – в кръга на шегата, естествено. Една от естествените батерии, знаете, за възобновяемата енергия е зеленият водород, чрез всичките му стратегии сме имали шанс с колегите да го разискваме това нещо. Приключвам, господин Председател. В Плана във финалната му версия газопроводите, които могат да транспортират зелен водород, изцяло изчезна. изчезна. Изглежда, че се прави промяна в Закона за определени инвестиции, а всички останали остават на втори план и губят своята тежест. Молбата ми е – винаги сте били отворени за предложния:

поради което считаме, че предложените от горепосочените народни представители изменения и допълнения на Закона са от компетентността на министъра на енергетиката. Асен Василев – заместник министър-председател и министър на финансите“. Какво правим сега, колеги? Спокойно, колеги. Това становище на Асен Василев е за законопроект на опозицията. Той към Вас има други принципи. Този текст не присъства във Вашето становище. Няма страшно. Сега съвсем сериозно. Господин Стефанов каза, че на първо четене ние трябва да коментираме Законопроекта в неговата пълнота. Напълно съм съгласен с него. Все пак обаче ще го коментирам в неговата непълнота, за съжаление. Първо, колеги, Законопроектът Ви е от 11 март и е доста закъснял, направо си е ретро. Това, което Вие ни предлагате, не е отговор на предложенията на Европейската комисия – последните, по популярни като Repair yоu, отговор на първите препоръки на Комисията от 13 октомври, забележете, миналата година. Тоест бързият влак на промяната се движи с пет месеца закъснение до превода на български език и още един месец закъснение по тема, която според Европейския съюз и всички засегнати страни в България, освен явно Вас, е крайно належащо да бъде приета. Донякъде това е добре, но закъснението Ви наистина е огромно. Второ, по актуалността. Предлагате ни да приемeм два параметъра, които обаче вече не са актуални. Първо, таванът от пет мегавата в момента при преразглеждането на Директивата има съгласие да бъде повишен на 10 мегавата. Колеги, между другото, нищо не Ви спира да правите работи, които в момента са утвърдени, и не е нужно да чакаме директивите да бъдат гласувани и утвърдени. Ние можем да бъдем малко по-иновативни именно от гледна точка на това, че България има и по-голям проблем с енергийната независимост и сигурност на електроенергийната система. Знаете много добре защо. Така че хубаво е тук да си сверим часовника. Второ, колеги, Вашето предложение е съсредоточено единствено до фотоволтаични инсталации в урбанизирани територии. Тук има два много големи подвъпроса, колеги. Първо, защо само фотоволтаични? Кой Ви подсказа това? Да, не е разписано излишно – виждам, господин Сабрутев, но технологично е описано – единствено фотоволтаичните инсталации отговарят на описаните предложения в Законопроекта. Кой Ви подсказа това? Колеги, ЕС е за технологична неутралност. Тоест всякакви технологии, включително биомаса, включително водород, за който господин Станков с известно закъснение заговори – аз Ви приветствам, и други, има много други иновативни технологии, които в момента биват комерсиализирани. Няма абсолютно никаква нужда да се ограничаваме само до една технология. Има много производства, знаете, които могат да ползват суровини, които са отпадни за тях, за производство на енергия и да си задоволяват собствените енергийни нужди. Второ, колеги, защо само в урбанизирани територии? Наистина не разбрахме това. В България няма ли сектори, като селско стопанство, горско стопанство и други, които към себе си имат преработвателни мощности, които изискват електрическа енергия? Няма ли домакинства, колеги? Вие сте писали, че Законопроектът Ви се отнася само за стопански небитови потребители. Явно не. Това намирам като отговор във Вашия законопроект или те просто не са в полезрението на тези, които са съсредоточени в големите фотоволтаични... Трето, какво точно ни предлагате и какви са политиките на Европейския съюз? Вие ни предлагате ВЕИ за собствено потребление, тоест без присъединяване към мрежата. Колеги, това пак е съвсем различен фокус. Насочено е по скоро към онези, които търсят къде да си инвестират средствата като инвестиция във ВЕИ, а не е насочено към домакинствата и онези малки и средни предприятия, които трябва да си намалят разходите за електроенергия и за всякакъв вид друга енергия, включително и топлинна, и което е фокусът на политиките на Европейския съюз. Защото предизвикателството, което в момента има Европейският съюз и в частност България, е именно енергийната ефективност, енергийната независимост и сигурността на енергийните доставки. Четвърто, колеги, липсва нещо огромно като въпросителна, което не е намерило място в Законопроекта Ви, което изключително много спира и бави процедурите за изграждане на всякакви видове мощности. Дори, ако искате, на най-обикновените фотоволтаици, за които Вие сте се фокусирали тук. Липсва промяна в Закона за опазване на земеделските земи. Много добре знаете – всички, които изграждат мощности, дори фактически, дори технологично е ненужна смяната на предназначението. Това е една от най-тежките процедури. Вие го знаете. Комисиите заседават на много големи периоди. Много тежко е и се плащат едни излишни средства от инвеститора, които отиват в държавата. Това също трябва да намери място между първо и второ четене, ако искате подкрепа за Законопроекта си. си. Съвсем накратко – ние ще Ви подкрепим, но под условие. Първото условие, за което ще Ви подкрепим, че все пак това е първият законопроект, който по някакъв начин адресира проблемите с цените на електроенергията и на енергийната зависимост в България. Това наистина е първият Ви законопроект, колеги, и без нотка на заяждане – шест месеца, в които нищо не направихте като законопроект в тази тема, това е първият и ние ще го приветстваме. Второто нещо, за което наистина се надяваме да намерят отражения всички тези бележки, които направихме, е: Законопроектът за второ четене, ако искате подкрепа, трябва да придобие такъв вид, че все пак да решава проблемите на домакинствата и на малките и средните предприятия. По-специално да им намалява сметките за ток и да позволи да се изграждат така наречените микрогридове. Дори да ми кажете, че мрежата не е готова, веднага мога да Ви задам въпроса: защо трябва да инвестираме повече от милиард и половина, защото там не е ясен таванът в батерии, а не в мрежа, която се развива. Защото знаете, че дори държави, дори нашите съседи, които са пό на Север, имат по-малко слънцегреене,

ако Вие не можете, ние ще го предложим, разбира се, оставете по-голям срок, така че да може да го направим качествено и всички тези работи да намерят място. Но Законопроектът трябва да придобие такъв вид, че да решава проблемите на домакинствата, малките и средните предприятия.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Анастасов! Искам да разсея един мит и едно опасение от всички. Тук говорим единствено и само за облекчаване на процедурата за инсталиране на такъв вид мощности за собствено потребление. Това какво означава? Че вече съществува партида, вече съществуват съоръжения, които са присъединени към електрическата мрежа. Тоест опасението, което изразихте за това, че земеделски земи ще попаднат в обхвата на нашите законопромени, не е точно. точно. Наистина това, което правим, е всеки, който към момента, тези малки и средни предприятия, които са производствени мощности, искаме възможно най-бързо да могат да инсталират какъвто и да било вид електроцентрали. Никъде в промените, които сме предложили, не пише какъв тип инсталация искаме да инсталират. Тоест промените в своето същество следват начина, по който Законът за енергия от възобновяеми енергийни източници вече е описал различните технологии. Тоест ние оставаме агностични. Благодаря. Благодаря Ви, господин Табутов. Други реплики има ли, колеги? Няма. Жечо Станков – втора реплика. Уважаеми колега, аз съм много притеснен от последните Ви думи, че ще подкрепите Законопроекта, въпреки че изброихте абсолютно всичките му пороци всичките му пороци, които бяха засегнати от мен. Действително водородът беше само една малка част. И ако си говорим в момента за енергия от възобновяеми източници, допълнителен порок е, че електрическата ни мрежа не може да издържи, ако всички рязко се електрифицират. Това е безспорно доказано, включително по време на заседание на Четиридесет и шестото народно събрание на Енергийната комисия. Помните тогава, колегите от ЧЕЗ дойдоха, когато се очакваше да има определени проблеми със Столичната топлофикация. В същия законопроект, дори и да не са готови колегите с транспониране на Директивата, трябва да заложим ясен път, с който, така да се каже, по вените на енергийната система, от която е част и газовата ни мрежа… Аз искрено се надявам и гръцката връзка да е готова. Тя трябваше, между другото, да е готова, ако помните, до края на годината, но управляващите и с това не успяха да се справят. За сметка на това повтарят мантрата, че се строяла 12 години, при условие че строителството стартира в края на 2018 г. 2019-а, извинявам се. От тази гледна точка в този законопроект според мен Вие също трябва да настоявате да се види точка по точка, след като се пое ангажимент, че няма да се преговаря за нови доставки на газ, зеленият газ, който ще потече по вените на тази енергийна система, откъде ще дойде. И ако в този закон няма достатъчно улеснена процедура и за това, то ние ще се сблъскаме с един друг проблем – че следващата зима ще бъдем доста на студено, най-малкото поради факта, че не сме помислили по какъв начин ще запълним точно не само газовата система, а и „Чирен“. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Станков. Васил Стефанов за трета реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Анастасов, Законопроектът не въвежда разграничение за това кой да инсталира мощности, и именно това е важно да се отбележи. Законопроектът е насочен към облекчение и на битовите, и на небитовите потребители, като единственото изискване е то да бъде за собствено потребление. Точно поради тази причина ние се опитваме да се погрижим и за битовите потребители. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Стефанов. Дуплика?

Ние нямаме опасения, напротив, искаме да включва и земеделските земи. Искаме и земеделските стопани, и преработващата промишленост да може да си изгражда на земеделски земи бързо ВЕИ-та и да ползва потреблението от тях, без да се налага да минава по тази скъпа и ненужно сложна процедура за смяна на предназначението на земеделската земя, което е уникално за България, между другото. Другаде не съм чувал да има в този ѝ вид и толкова усложнена да бъде. Да, има, господин Станков, има недъзи Законопроектът, но е първият наистина. Нищо не пречи това да се ползва за една добра основа, стига Вие да сте достатъчно отворени и да търсите решение на проблема, защото Европейският съюз ни дава доста решения на проблема. Не само водородът, пак казвам, има и експериментални технологии, които в момента се комерсиализират. Европа много целенасочено налива средства в определен вид енергетика, който да може да зависи от местни ресурси, защото това вече е обективна даденост. А колкото до това, което ми направи като реплика господин Стефанов. Господин Стефанов, ние от ДПС считаме, че битовите потребители – домакинствата, малките и средните предприятия, трябва да бъдат с приоритет при изграждането на такива инсталации. Да, защото… (Реплика.) Не, не казвам да се ограничаваме само до тях, но да бъдат с приоритет, защото те са най-уязвими и при тях проблемът е най-голям. Тук говорим за хората, говорим за онзи човек или онова семейство, което иска да си намали сметката за ток, защото, да не се лъжем, няма как безкрайно КЕВР да държи цените на тока дори и на регулирания пазар на това ниво. Ако го държи, той ще се дотира през данъците, тоест ние всички пак ще плащаме тока по един или друг начин, а малките и средните имат нужда да оцелеят. Това е. Големите, докато могат да ползват някакъв ресурс, и между другото, доколкото на мен ми е известно, голяма част от тях вече са си изградили инсталации и са минали дори по-тежките процедури, малките и средните искат бърза писта да могат да го направят по възможно най-бързия начин. А ако могат да връщат и тока на мрежата, така че да ползват това и като финансов инструмент за бизнеса си, това е европейският модел. Другото е,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Може би в началото трябва да започнем с това, че България е една от малкото държави – членки на Европейския съюз, която е преизпълнила своята национална цел за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Съгласно националната цел, която беше определена от Европейския съюз за България, беше 16% дял в крайното брутно потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници. Към края на 2020 г. тази национална цел ние не само я изпълнихме, но я преизпълнихме, като 24% е делът на електрическата енергия от ВЕИ в крайното брутно потребление на страната. Настоящият Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници е разработен и изцяло транспонира Директивата за насърчаване на производство на електрическа енергия от ВЕИ, така че не можем да кажем, че този закон не отговаря на европейските изисквания. Това, което със сигурност можем да кажем, е, че към настоящия момент заявленията за присъединяване към мрежата за инсталирани мощности за производство на електрическа енергия от ВЕИ е, забележете, 16 хиляди мегавата. Това означава, уважаеми колеги, че настоящият закон дава достатъчна възможност и преференции, и облекчен режим на всеки един – било то битов потребител, било то бизнес, да може да изгради такава инсталация и да я използва за собствено потребление, за производство на енергия, за търговия с енергия така, както намери за добре. С промяната, която се предлага към настоящия момент, смятам, че изцяло изцяло прозират конкретни лобистки интереси, то е съшито с бели конци просто. На първо място, предлага се промяна в чл. 24, там, където е определен по-облекченият режим за присъединяване на производители на електрическа енергия от ВЕИ, като законодателят към този момент ясно е разграничил, че това са битовите потребители и това са инсталации, които се инсталират на покривни конструкции, на фасадни конструкции – до 30 киловата, и на производствени и складови сгради и помещения, които са до 200 С това, което Вие предлагате, рязко се променя мощността на тези инсталирани мощности, които стават изведнъж пет мегавата, неясно поради какви причини. Аз и в рамките на Комисията Ви поставих въпроса как решихте, че точно до пет мегавата ще имат съответно преференциален режим за присъединяване на тези мощности? Така и не можах да получа отговор. Уважаемите колеги трябва да знаят, че производствените предприятия, които използват за собствено потребление пет мегавата електрическа енергия, се броят на пръстите на едната ръка и те отдавна са изградили такъв тип системи. Само за да стане ясно какво са пет мегавата, пет мегавата е потреблението на електрическа енергия от община Видин. Представете си за какво става дума. Кой ще е този производител, каква ще е тази складова или производствена съответно дейност, която ще консумира такова количество електрическа енергия? Тук определено става дума за лобизъм и за прокарване на корпоративни интереси с цел производство и продажба на електрическа енергия. Това, че в разпоредбата на чл. 24 е записано, че съответният производител или съответната фирма, която иска да ползва този преференциален режим, ще подпише една декларация, е пълна бутафория. Това да подпишеш декларация, че няма да връщаш енергия към мрежата, извинявайте, но това е просто несериозно. Така че това няма как да убеди нито един професионалист в областта на енергетиката, че като се подпише декларация, енергията няма да се върне към мрежата. Това притеснение впрочем беше споделено и в рамките на Комисията от страна на електроразпределителните дружества, така че по отношение на чл. 24 пороците са много. Но всичко по отношение на Вашето говорене за това, че с тази промяна се цели да се ускори целият процес по присъединяване на производители на електрическа енергия за собствено потребление, рухва в момента, в който видим Допълнителните разпоредби към този законопроект, с който променяте Закона за устройство на територията. И там много ясно сте записали, че този облекчен режим ще се отнася включително и за територии, на които няма основно застрояване. Това означава, че на един двор, празен двор, в една урбанизирана територия, може да се изгради такава мощност до пет мегавата, зависи какъв е дворът, зависи каква е територията, и тези до пет мегавата на практика, след като няма да има основно застрояване, означава, че няма сграда, означава, че няма потребител, това означава, че тази енергия ще бъде предназначена за продажба. До пет мегавата – това е изключително сериозна мощност, колеги! И неслучайно законодателят до този момент ясно е разписал случаите, в които могат да се изграждат такива мощности без становище от ЕСО, или без становище от електроразпределителните предприятия, и това са случаите, които не биха застрашили сигурността на системата. С този текст, който Вие предлагате, съществува изключително сериозен риск от сигурността на снабдяването с електрическа енергия, защото никой не може да гарантира, че всеки един, който се е присъединил или който е изградил такава мощност, ще бъде добросъвестен и защото е подписал една декларация, няма да върне енергия към мрежата. Това се случва и сега към настоящия момент и проблемите, които възникват, са много сериозни. Затова апелирам към Вас, този лобистки законопроект да бъде оттеглен и ако се предлагат наистина мерки, които са свързани с облекчаване на бизнеса, намаляване на административната тежест, може да помислим заедно – има такива мерки, които могат да се предприемат. Но това, което предлагате, колеги, не е нищо друго освен един чист лобизъм. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Петкова. Има ли реплики, колеги? Не виждам. Госпожо Кирова, за изказване. Заповядайте, имате думата. Колеги, това е последният записал се към момента народен представител за изказване. РОСИЦА КИРОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, аз изключително много съжалявам, че залата не се включи в предложението, което направи колегата Радомир Чолаков да приключим в 14,00 ч., да бъде оттеглен Законопроектът за изменение и допълнение, да бъде преработен и внесен в залата, така че да може да произведе ефект. Защото факт е, че извън добрите намерения, и аз наистина приветствам добрите намерения да бъде облекчено законодателството, стигнахме до този извод и в Комисията по енергетика – нищо в предложените изменения на практика не може да бъде използвано. Факт е, че от четирите параграфа, които ни се предлагат, два от параграфите са свързани с изменения в Преходните и заключителните разпоредби и ако сте обърнали внимание на това, господин Табутов, министрите от Вашето управляващо мнозинство с категорични становища, един по един обясниха, че това, което искате и предлагате, не става. Така че извън добрите намерения, с които е постлан и пътят към Ада, в това, което ни се предлага, не виждаме нищо освен аматьорски опити да изпълним някакви частни цели. Искрено се надявам, че ще вложите поне малко разум и ще си дадете сметка, че това, което предлагате, не може да послужи като основа. Аз приветствам казаното от господин Станислав Анастасов, който съвсем смело каза, че ще подкрепи на първо четене Законопроекта, със забележката, че този законопроект трябва да бъде преработен и разбира се, с неговата може би силна вяра, че има какво да остане след преработката. Ако внимателно се запознаете със становищата на различните министри и министерства, ще разберете, че това, което предлагате, наистина не може да остави дори и скелет, за който да се закачим и да направим промените в духа на Вашите много добри намерения. В тази връзка искрено се надявам, защото промените, които предлагате по отношение на Закона за устройство на територията, показват показват едно дълбоко непознаване на принципите на устройствено планиране. Искрено се надявам да не се упражнявате и в тази сфера, и поне, когато внасяте подобни законопроекти и намерения, да се консултирате с експертите във Вашата група и с ресорния Ви министър, затова защото Законът за устройство на територията е поле за упражнения на много и най-различни опитващи се да се изявят законотворци, но доброто законодателство има смисъл и се получава единствено, когато комплексно са разгледани резултатите от това, което предлагаме, и дали те наистина са необходими във вида, в който се предлагат. Помните, че в Комисията водихме разговор за това и аз Ви попитах – дали имате направен анализ за това какво ще породи този законопроект? Колко са предприятията, които биха се възползвали от една мощност до 5 мегавата, в случая говорим за 5 мегавата, а не за 200, защото за такива има облекчения вече в Закона и Вие тогава казахте, че не е направен анализ. Отново се сблъскваме с това, знаете от колко време всъщност това изменение това изменение на Законопроекта отлежава и колко пъти коментирахме в Комисията. Надявам се, че сега вече имате числови данни и измерения на всичко това, което ни се предлага – конкретно какъв ще е ефектът, защото аз съм убедена, че е изключително трудно да бъде преработено между първо и второ четене това, което внасяте. Затова най-добронамерено Ви предлагам да го оттеглите, да го преработите съвместно с експертите от съответните министерства, а не да бъдат само като слушатели – такива присъстваха от Министерството на енергетиката в Комисията, поне на първите две срещи, след което да ни предложите вариант, който с удоволствие всички бихме подкрепили, ако наистина той е в полза на всички потребители на електроенергия, които са изброени в Законопроекта, в случая не само битовите и небитовите потребители, а и на всички малки и средни предприятия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Кирова. Реплики има ли? Господин Чолаков, заповядайте. Ще стигна с погледа си и в тази посока. Просто някой подвикна от крайно ляво. Бях решил да не вземам становище по този законопроект, защото не е свързан с тясната ми експертиза, но това, което чух от госпожа Кирова и, госпожо Кирова, ще Ви помоля още веднъж да го потвърдите, а пък и колегите в залата, които са по-навътре в проблематиката. Вярно ли е, че по този законопроект няма позитивно становище от ресорните министерства? В смисъл, наистина ли мнозинството приема законопроект, свързан с енергетиката, който има негативно, отрицателно становище от Министерството на енергетиката? Има ли и от други министерства отрицателни становища? Защото може да не разбирам от енергетика, колеги, но ми се струва, че малко разбирам от администрация и право, и отсега мога да Ви кажа, че, ако Вашата администрация е против Вашия законопроект, той няма да породи действия. Как си представяте народното представителство да наложи на администрацията, специализирана администрация, професионална, Законопроект, който тя казва, че не може да бъде изпълнен. Моля Ви да отговорите на този въпрос – как стават тези работи?! Други реплики има ли, колеги? Не. Госпожо Кирова, дуплика желаете ли? Заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Чолаков, това беше забелязано от всички членове на ресорната комисия. Всъщност това е отбелязано и в Комисията по регионално развитие и благоустройство и е ясно от приложените становища, и няма никакво съмнение. Така че аз, отново повтарям, този законопроект е просто едно добро намерение. Едно изречение и някой е решил, че трябва да се помогне на някого. И наистина е похвално, защото това е първата стъпка от декември месец по отношение на решаване на някакъв проблем по отношение на енергетиката, но начинът е толкова аматьорски и дава такава невъзможност за решаване на проблема, че отваря вратата за създаване на много повече проблеми. И да, съгласна съм с госпожа Петкова, тук прозират лобистки интереси. Аз предлагам първо да помислим за гражданите и обществото и после да мислим за удовлетворяване на нуждите на нашите собствени свързани бизнеси, каквито и да са те. Ако искахме наистина да решим проблем в енергетиката и наистина да решим проблема на гражданите по отношение на високите цени на електроенергията, щяхме да приемем и да разгледаме предложения, които от декември месец отлежаваха дълго време в Деловодството на Народното събрание. Днес няма все още решение по тези въпроси и няма инициатива от управляващото мнозинство. Не си мислете, че е приключил проблемът с цените на електроенергията. Това, че идва лято и че консумацията е спаднала, не означава, че проблемът е решен. Една думичка към господин Жечо Станков. За да бъде off-grid, потребителят трябва да има законодателство в това отношение. За такова законодателство не се мисли от вносителите на този законопроект, защото всъщност тяхната цел не е тези мощности, които ще се присъединят, да захранват само и единствено съответния потребител. Един празен парцел няма как да има вече открита партида. Това казахте и отговорихте във връзка с изказването на господин Станков. Няма как да има такава партида, която вече да съществува и както Вие се изразихте, само за такива потребители да става дума. Много са несъответствията и те са доста тъжни. Нека да не се упражняваме в законодателство. В класната стая, в курса в Софийския университет, който наричаме Харвардски, упражнения са допустими. Там всеки се изявява, упражнява се, прави се на законотворец, но всъщност ние се шегуваме с нещо, което е изключително сериозно като материя. Аз отново добронамерено Ви предлагам – оттеглете си предложението, преди да сме приключили с гласуване, има начин да бъде преработено. Ние имаме желание да има такива промени наистина,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, не си спомням откога Страстната седмица не е била толкова наситена с бурни срасти но ще започна с една благодарност, първо, към всички колеги, които се изправиха на тази трибуна и направиха доста смислени изказвания, казаха своите притеснения съвсем професионално и прагматично, дадоха своите идеи за подобряване на този закон. Но в същото време имаше и достатъчно много колеги, които си позволиха да правят несъществуващи заключения, да правят внушения, да говорят откровени неистини, за да не кажа нещо по-силно. Така или иначе, няма кой да се усъмни в добрите намерения на този законопроект. И в тази връзка искам да Ви уверя всички критици на Законопроекта, като казвам, голяма част от Вашите критики са абсолютно основателни. Този разговор беше проведен включително и в рамките на нашата коалиция, но за разлика от всички останали ние се събрахме чисто колегиално, направихме няколко работни срещи с Министерството на енергетиката, с Министерството на регионалното развитие, с Министерството на финансите и Ви уверявам, че на абсолютно всички Ваши притеснения и забележки е намерен отговор и те ще бъдат направени по надлежния ред между първо и второ четене, и тогава ще се убедите, че в крайна сметка, когато се предлага един закон, той никога не е съвършен. Да, може да има много по-малко забележки, отколкото има върху този в момента, но това не означава, че този закон не може да бъде поправен. Така че моля да не бъдат правени подобни заключения и внушения, че този закон е непоправим, не, той е съвсем поправим и Вие ще се убедите, когато се запознаете с предложенията, които ще направим между първо и второ четене по Законопроекта. Благодаря Ви, колеги, весели празници! ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Василева, аз разбирам желанието Ви да омекотите по някакъв начин подхода на коалицията към този законопроект, още повече, че ведомството се представлява от Вашата квота. Още веднъж аз искам да кажа, че заместник-министърът на енергетиката е дал не едно, а две отрицателни становища. Повтарям, две отрицателни становища, които казват: внимавайте, това не е правилно, което правите. Позволявам си, въпреки, че не съм нито председател, нито заместник-председател на Енергийната комисия, да Ви поканя в последствие и в работната група сама да чуете колко много са отворените въпроси. Тук ще се върна отново на точката, че тази зала не мисли за хората. В този законопроект, дори и така откъслечен, дори и така на парче, липсва нещо много важно. В продължаването на Програмата за саниране заложихме умишлено сградите да бъдат клас „B“, които се санират. Това означава, че ще бъде комбинация енергийна ефективност-възобновяема енергия. Именно в Закона за възобновяемата енергия обаче трябва да вкараме по какъв начин да се направят тези енергийни кооперативи, така че хората, които са в блока, да могат да се възползват от възобновяемата енергия. Там, където не е предписано да могат да инвестират или пък да има достатъчно финансови инструменти, с които това да се подпомага, за да може не да стане толкова по-зелена енергията, която ползват, а съществено да им падне разходът за електроенергия. От една страна, 50% с изолацията изолацията и с дограмата, а от друга страна, с възобновяемата енергия, било то топлоенергия или електроенергия да свалим до минимум, да не казвам

И още повече, в момента пак ще повторя, тази висока нужда от възобновяеми източници дойде, тук пак трябва да се замислим, защото през април месец изтича срокът на помощите за небитовите потребители, дойде заради това, че небитовите потребители се притесняват какво ще се случи със сметките за ток оттук нататък. Така че Законът нека си върви, но трябва да тръгнем в посока да мислим действително за хората, за бизнеса, за местните власти. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Станков. Други реплики има ли? Не виждам. Дуплика, госпожо Василева. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Станков, да, знам, че има отрицателни становища и не само от Министерството на енергетиката, включително от Министерството на регионалното развитие. Точно по тази причина ние седнахме и точно с тези заместник-министри, ресорните, от съответните министерства коригирахме текстовете така, че да избегнем всички тези проблеми, които са заложени наистина в Законопроекта в този му вид. Пак казвам, тези становища са към Законопроекта във вида, в който е внесен, но това съвсем не означава, че те не могат да бъдат коригирани между първо и второ четене. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Василева. Други изказвания има ли, колеги? Прекратявам дискусията. За процедура – госпожа Росица Кирова. Заповядайте. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Когато се внасят законопроекти на първо четене с четири параграфа, от които и четирите параграфа да имат абсолютно отрицателни становища от ресорните министерства

Уважаеми колеги, ще поставя на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници с вносители Владимир Табутов и група народни представители, внесен на 11 март 2022 г. Моля, режим на гласуване.

Гласували 149 народни представители: за 110, против 32, въздържали се 7. С това предложението е прието. За процедура – господин Васил Стефанов.

Благодаря Ви, господин Стефанов. Колеги, моля да заемете местата си, за да направим още едно или две финални гласувания, преди да приключи днешното заседание. Подлагам на гласуване предложението на господин Жечо Станков срокът за предложения между двете четения да бъде 3 седмици, след което, ако това не

Колеги, моля да заемете местата си, представители: за 55, против 76, въздържали се 12. С това предложението не е прието. Сега поставям на гласуване предложението на господин Стефанов

приключваме настоящото заседание. Пожелавам Ви весели празници и приятна почивка. Закривам заседанието.